Borist hefur bréf frá mennta- og menningarmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 867, um stuðning og sérkennslu í grunnskólum, frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur. Einnig hefur borist bréf frá félags- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 544, um fjölda lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis, frá Söru Elísu Þórðardóttur.

Hver og einn á að fá að þroska hæfileika sína með góðu aðgengi að fjölbreyttri menntun óháð aldri, búsetu og efnahag. Við búum í fjölmenningarsamfélagi þar sem brýnt er að skólakerfið haldi þétt utan um börn og ungmenni af erlendum uppruna

og má þar nefna Háskólann á Bifröst og HÍ sem nýverið útskrifuðu fjölda nemenda úr fjarnámi. Þessir möguleikar styrkja mjög búsetu um allt land sem hefur líka sýnt sig í auknum áhuga ungs fólks á að flytjast vítt og breitt um landið. Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á að menntakerfið sé lagað að þörfum samtímans og gert það með fjölbreyttum aðgerðum undanfarin misseri. Vil ég þar nefna Menntasjóð námsmanna þar sem frítekjumarkið hefur verið fimmfaldað. Ég nefni eflingu starfs- og tæknináms. Ég nefni 3 milljarða í aukningu til háskóla- og rannsóknastarfsemi. Ég vil nefna bætt aðgengi framhaldsskólanema að geðheilbrigðisþjónustu sem er mjög mikilvæg. Ég vil nefna jöfn tækifæri til tónlistarnáms. Afborganir námslána hafa verið lækkaðar og að lokum má nefna ýmislegt eins og Barnamenningarsjóð sem er nýr sjóður fyrir barna- og ungmennabækur. Mennt er máttur og allir eiga að fá tækifæri til að nýta hæfileika sína sem best. Það gagnast einstaklingunum sjálfum og samfélaginu öllu. Forseti. Ég vil byrja á að hrósa Veðurstofu Íslands fyrir að halda vefnum sínum gangandi fyrir fólk sem vill nálgast upplýsingar um skjálfta dagsins. Þó að það hafi ekki gengið hnökralaust eru það tilfinnanlegar framfarir. Svo vil ég minnast aðeins á skipulagsleysi. Þetta kjörtímabil hefur einkennst af skipulagsleysi. Það hefur verið augljóst frá fyrsta degi og er augljóst í störfum þingsins þar sem þingmannamál fylla mestmegnis dagskrá vikunnar. að þau komist hins vegar í 1. umr. hreyfast þau hvergi í nefndarvinnunni frekar en venjulega nema með klassískri vesenispólitík sem snýst um þinglok. Skipulagsleysi eins og hefur einkennt kófið og handahófskenndar aðgerðir stjórnvalda sem skila sér seint og illa til þeirra sem á þurfa að halda. Skipulagsleysi sem sést í viðbrögðum ríkisstjórnarinnar við faraldrinum þar sem gert var ráð fyrir stuttum faraldri, vonir sem stóðust engan veginn, og afleiðingin er verra ástand, t.d. í atvinnumálum,

Skipulagsleysi sem leiðir til þess að minnst hefur verið bólusett þar sem þéttnin og smithættan er mest. Skipulagsleysi þar sem allt er unnið á síðustu stundu sem gerir það að verkum að maður missir af tölvupóstum um vaktir á forsetastól. Skipulagsleysi sem annaðhvort er merki um vanhæfni stjórnvalda eða viljandi ákvörðun. Ég veit ekki hvort er verra. Að lokum biðst ég afsökunar á að hafa misst af téðum tölvupósti en það gerist í önnum vikunnar og störfum þingsins þegar allt er gert á síðustu stundu.

Í gær bárust fréttir af því að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hafi til skoðunar að styðja við rekstur flugrútunnar og ferðir hennar á milli Keflavíkurflugvallar og höfuðborgarsvæðisins. Mig langar að færa umræðuna strax upp úr þeim hjólförum. Það er nefnilega ekki svo að samgöngur milli flugvallarins og höfuðborgarsvæðisins liggi alveg niðri þótt tilteknir einkaaðilar tengdir fjármálaráðherra sjái sér ekki fært að halda úti flugrútu.

Stjórnvöldum væri miklu nær að styðja við þá almannaþjónustu, leyfa t.d. leið 55 að aka alveg upp að flugstöðinni og fjölga ferðum, fremur en að setja enn fleiri milljónir í einkafyrirtæki. Fjárfesting í Strætó hefur það einnig fram yfir fjárstuðning við flugrútuna að hún eflir almenningssamgöngur fyrir íbúa Reykjanesbæjar sem oft sækja vinnu eða skóla á höfuðborgarsvæðið. Þetta hlýtur að þurfa að skoða af fullri alvöru. Endurreisn efnahags og samfélags eftir Covid-faraldurinn þarf að byggja á grænum og réttlátum lausnum. Samgöngur við Keflavíkurflugvöll eru fjarri því stærsti þátturinn í uppbyggingunni sem fram undan er, en þær eru ákveðinn prófsteinn á það hvort ríkisstjórninni sé alvara þegar hún boðar græna uppbyggingu. Verður sú leið farin að niðurgreiða rútuferðir sem nýtast fáum, eða að styrkja almenningssamgöngur sem nýtast öllum?

Herra forseti. Þann 14. desember sl. svaraði hæstv. forsætisráðherra mér í óundirbúnum fyrirspurnatíma að verið væri að skoða mál atvinnulausra í félagsmálaráðuneytinu og ætlunin væri að fara yfir sviðið og skoða hvað kæmi atvinnulausum best. Þetta var 14. desember og í dag er 24. febrúar og ekkert að frétta af aðgerðum stjórnvalda. En það berast fréttir af því að atvinnuleysi sé að aukast og að neyðin blasi við fólki sem nýtt hefur atvinnuleysistímabilið til fulls

Svo virðist sem það sé vilji stjórnvalda að landshlutinn beri þyngstu byrðarnar í heimsfaraldrinum. Við í Samfylkingunni höfum ítrekað lagt fram tillögur að lausnum, m.a. um lengri tímabil tímabil atvinnuleysisbóta, en þær hafa jafnharðan verið felldar af stjórnarflokkunum. Allir vita að langtímaatvinnuleysi hefur slæm félagsleg og efnahagsleg áhrif og hefur líka áhrif á heilsu fólks. Því fylgir álag á heilsugæsluna. Heilsugæslustöðin á Suðurnesjum hefur verið fjársvelt lengi. Það er heilsugæslustöð sem á að sinna um 28.000 manns; 8% þjóðarinnar á einni heilsugæslustöð. Hvers vegna er hæstv. ráðherra heilbrigðis- og vinnumarkaðsmála ekki með augun á Suðurnesjum og að kynna til leiks sértækar aðgerðir sem munar um? Ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir verða að leggjast á árarnar með sveitarstjórnarmönnum á svæðinu og Suðurnesjamönnum. Það verða allir að róa í sömu átt til að lágmarka skaðann.

Undir þennan hatt falla dómstólarnir, ákæruvaldið og lögreglan. Sjálfstæði þessara stofnana er í raun súrefni þeirra. Þess vegna verður það alltaf að vera algerlega skýrt að þær fái að starfa þannig að raunverulegt sjálfstæði þeirra geti aldrei verið dregið í efa. Ég ætla ekki að standa hér og fullyrða neitt um það af hvaða ástæðu dómsmálaráðherra kaus sjálf að hringja í lögreglustjóra tvisvar á aðfangadag, enda veit ég það ekki umfram þær skýringar sem ráðherra hefur sjálf gefið á því. En skýringar hennar sjálfrar

til lögreglustjóra. Hvarflaði það virkilega ekki að ráðherra að samskiptin og bein símtöl hennar sjálfrar til lögreglustjóra væru óeðlileg á þessum tímapunkti, til lögreglustjóra sem þarna var í blábyrjun rannsóknar á meintum brotum á sóttvarnalögum af hálfu samflokksmanns þessa ráðherra og formanns? Krafan er ekki bara sú að stjórnvöld tjái sig ekki um einstök mál heldur gæti þess í hvívetna að snerta ekki á þeim heldur og að þau gefi aldrei annað til kynna. Mér finnst símtal ráðherra til lögreglustjóra á þessum tímapunkti því miður til þess fallið að vekja upp spurningar á skilningi á þessum mörkum. Ég ber fullt og óskorað traust til lögreglunnar í þessu máli sem öðrum en hegðun og gerðir ráðherra þennan dag finnst mér hins vegar mikill dómgreindarbrestur og kalla á það að ráðherra svari því af hvaða ástæðu hún hafði samband við lögreglustjóra þennan dag og eftir hverju hún var að leita.

Það eru fjölmargar hindranir

og óljóst nákvæmlega með hvaða hætti eitthvað mun koma í staðinn. Við erum ekki þátttakendur í öllu því alþjóðlega samstarfi sem okkur býðst að vera aðilar

Samfélagið sjálft er að auki ekki mjög gírað í að styðja við framþróun verkefna. Miklum auðlindum og tækifærum er oft sóað, stundum af þeirri ástæðu einni að forsvarsmenn hugmyndanna tilheyra ekki réttum flokkum.

Ef við viljum vera það þekkingar- og nýsköpunarsamfélag sem við segjumst alltaf vilja vera þá verðum við að fara kerfisbundið í það að ryðja öllum óþörfum hindrunum úr vegi og byggja upp raunhæft stuðningsnet fyrir fyrirtæki landsins og fyrir alla þá sem eru með góðar hugmyndir.

Könnunin fékk í rauninni minni umræðu en efni stóðu til en þó kannski sérstaklega sá hluti könnunarinnar sem sneri að heilbrigðiskerfinu.

hefur stefnumótun skipt máli þarna og heilbrigðisstefnan sem við samþykktum hér samhljóða og vafalítið sú ákvörðun yfirvalda að treysta á vísindi og staðreyndir í baráttunni við yfirstandandi faraldur sem enn er og var náttúrlega fyrirferðarmikill á síðasta ári. En ég tel að starfsfólk heilbrigðisþjónustunnar eigi þetta traust, sá mikli mannauður sem þar fer og hefur sýnt okkur hvers hann er megnugur á erfiðum tímum. Styrking heilsugæslunnar hefur auðvitað skipt þarna máli. Uppsetning göngudeildar fyrir Covid-sjúklinga hefur skipt máli og fleira og fleira. Traust á heilbrigðiskerfinu er ekki alveg sjálfsagt en það skiptir okkur sem samfélag alveg gríðarlega miklu máli. Heilbrigðisþjónusta er mannréttindi og traust til hennar er hluti af líminu í samfélaginu. Það er ástæða til að fagna með því góða fólki sem ber uppi þjónustuna. Það fær stóran plús í kladdann.

á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins. Skýrslan sýnir okkur m.a. fram á hversu mikilvægt er að við Íslendingar tökum alvarlega þá stöðu sem er uppi í dag í tengslum við fjarskipta- og netöryggismál sem aftur er forsenda fyrir því að við getum nýtt okkur fjórðu iðnbyltinguna þar sem 5G-farsímakerfið gegnir lykilhlutverki. Ef 5G-væðingin á að ná fram hér á landi er ljóst að það mun ekki gerast nema öflugt ljósleiðarakerfi sé til staðar. Með leyfi forseta vitna ég í skýrsluna þar sem segir: „Ljósleiðarakerfi ríkja munu mynda taugakerfi

Af þessu leiðir að umræðan um öryggi lykilinnviða á borð við fjarskiptainnviði verður sífellt háværari meðal ríkja og innan alþjóðastofnana. Alþjóðleg umræða um innleiðingu 5G-kerfa er til marks um þetta og skipa þessi mál sífellt veigameiri sess innan

svo sem uppbyggingu flutningskerfis raforku, vegakerfisins, flugvallarkerfis landsins, mikilvægi varaflugvallanna, mikilvægi fjarskiptakerfis landsins og í tengslum við það netöryggismálin sem á síðustu árum eru orðin með allra stærstu málum samtímans, ekki síst á alþjóðavettvangi.

Þetta er að lokinni fimm ára baráttu manna fyrir réttlæti í þessu máli og kemur fram í greininni að í sjálfu sér geti þetta markað endalok Uber-þjónustunnar í Bretlandi, þ.e. ef Uber kemst ekki lengur upp með að halda fólk eins og þræla

Virðulegi forseti. Að bíða og bíða og bíða, að bíða eftir að fá hjálp, að vera á biðlista til að bíða eftir biðlista. Ég ætla að segja ykkur frá nokkru sem stendur mér mun nær,

Mun hann lifa biðina af þegar meðalhjartsláttur hans er búinn að vera 34–36 slög á mínútu í sennilega hálft annað ár? Hann hefur gengið á milli Heródesar og Pílatusar

En það bitnar á sjúklingunum sjálfum. Ég spyr mig hér í dag: Mun maðurinn minn lifa það af að þurfa að bíða og bíða eftir því að fá lækningu sinna meina?

gengur vel; stjórnarmál, þingmannamál, fyrirspurnir, skýrslur og sérstakar umræður rúmast í breyttu skipulagi. Almenn umræða hverfist mikið um bólusetningar hér og annars staðar í heiminum enda algjört lykilatriði í baráttu við veiruna.

og kosningar hafa áhrif hér, að við föllum í þá gryfju að bíða. Það eru þekkt viðbrögð á lokamínútum í fótboltaleik. Liðið hefur barist rosalega í 85 mínútur. Leikurinn stendur í 90 mínútur plús. Þjóðin er 1:0 yfir, liðið bakkar, fer að bíða, fer að horfa á dómarann og klukkuna. Einhver kallar: Einbeiting. Gott og vel og verðugt. En hún verður að vera á réttu hlutina; ekki á prófkjör, ekki á kosningar eða hækkandi sól, jafnvel ekki á stjórnarsáttmálann, sem við höfum uppfyllt nánast í heilu lagi, heldur á atvinnulífið, heimilin og fyrirtækin, sumarstörfin fyrir skólafólkið, virkni þeirra sem eru atvinnulausir, að allir verði tilbúnir að taka við ferðamönnum þegar þeir koma. Það snýst um að auka kraft og framlengja úrræði sem hafa virkað, en ekki fjárhæðirnar í stóra skuldasamhenginu. Virðulegi forseti. Við þurfum að klára leikinn fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin, og viðspyrnuna fyrir íslenskan efnahag.

Greining leghálssýna hefur verið flutt úr landi þvert á ráðleggingar sérfræðinga. Greiningu sýnanna er best borgið hér á landi vegna þeirrar þekkingar sem hér er og við viljum búa að því áfram.

Það er fáránlegt að halda því fram að við séum of fá. Erum við þá ekki líka of fá til að standa að nýsköpun, þróun og svo mætti lengi telja? Ekki nóg með að í gangi sé aðför að heilsu kvenna, það er líka í gangi aðför að sérfræðistörfum á Íslandi. Landið okkar, Ísland, býr að því að eiga sérfræðinga í fremstu röð, til að mynda lífeindafræðinga. Ég get ekki betur séð en að flestir þeirra sem taldir eru upp á vefsíðu Félags lífeindafræðinga séu konur. Þannig að það er ekki nóg með að heilbrigðisráðherra ráðist gegn heilsu kvenna með þessum hætti heldur fer hún gegn kvennastétt sem býr yfir mikilli þekkingu. Í stað þess að nýta alla þá sérfræðiþekkingu sem við búum yfir hér á landi verðum við upp á aðrar þjóðir komin, í þessu tilviki Danmörku.

hefur starfað á þessu tiltekna svæði lætur af störfum vegna aldurs eftir 44 ára starf og starfsstöðin verður flutt til Egilsstaða. Hingað til hafa tveir dýralæknar sinnt bakvöktum á starfssvæðinu en nú er um eina bakvakt að ræða. Starfssvæðið er frá Bakkafirði til Djúpavogs. Stóran hluta ársins er stysta leiðin á milli þessara staða 314 km og yfir marga fjallvegi að fara. Við bætast síðan alls konar útúrdúrar sem sannarlega eru mjög miklir. Einn dýralæknir á að sinna þessu svæði 128 tíma á viku. Þegar ákveðið var að breyta kerfinu á Austurlandi var það krafa ráðherra og skilyrði fyrir breytingum að ekki hlytist af því aukinn kostnaður. Eina svæðið þar sem verður skerðing á þjónustu við þær breytingar sem ákveðnar voru er Austurland. Virðulegi forseti. Mikilvægt er að finna lausnir á svona málum.

Tvær síðustu skýrslurnar eru frá 2017 og sú nýjasta frá 2019. Þar er varað við sívaxandi áhættu af skipulögðum glæpahópum hér á landi og í skýrslunni 2019 var áhættan metin gífurleg, sem er hæsta stig áhættu. Þróunin á ekki að koma á óvart. Lögreglan hefur lengi varað við henni. Skipulögð glæpastarfsemi lýsir sér, samkvæmt skýrslu deildarinnar frá 2019, helst í brotum eins og dreifingu, framleiðslu og innflutningi á fíkniefnum, sem hefur í för með sér margvísleg neikvæð áhrif á samfélagið, t.d. ofbeldi, nauðung og misbeitingu af ýmsum toga. Skipulögð glæpastarfsemi er fjölþjóðleg í eðli sínu og teygir sig yfir landamæri. Í skýrslunni segir að svo sé því einnig farið á Íslandi.

Loks segir að ljóst sé að samfélagi á Íslandi stafi mikil ógn af starfsemi skipulagðra glæpahópa. Miðflokkurinn hefur bent á þessa þróun í mörg ár

Við stöndum á nokkrum tímamótum í þessum alvarlegu málum. Því tel ég að nauðsynlegt sé að taka mark á ábendingum lögreglunnar og hlusta á lögregluna.

Bréfið er skrifað af Sigurði Halldórssyni, framkvæmdastjóra Pure North Recycling, sem ég hygg að sé eina fyrirtækið á Íslandi, því miður eina fyrirtækið, sem endurvinnur plast, aðallega rúllubaggaplast. kvartar fyrirtækið yfir seinagangi við afgreiðslu á erindi þess um að breyta flutningsjöfnunargjaldinu svokallaða til að stuðla frekar að endurvinnslu hér á landi. Það kemur fram í bréfinu að ekkert af því landbúnaðarplasti sem flutt hefur verið óunnið frá Íslandi síðastliðin ár hafi verið endurunnið í Evrópu heldur fari þetta í gegnum miðlara í Hollandi og skili sér á endanum til Malasíu eftir að markaðir í Kína hafa lokað. Það hryggir mig mjög að kerfið okkar sé ekki betur í stakk búið til að tryggja að við séum með raunverulegt hringrásarhagkerfi sem virkar. Það er nefnilega þannig, virðulegur forseti, að það eru verðmæti í ruslinu okkar. Við verðum að stöðva grænþvott og útflutning á sorpi þegar ekki er hægt að rekja hvað af því verður. Við ættum að styðja við íslenskt hringrásarhagkerfi. Við þurfum að finna umhverfisvænar og hagkvæmar lausnir til að endurnýta og endurvinna sorpið okkar. Þessar lausnir verða ekki til á skrifborðum embættismanna. Þær verða til úti í atvinnulífinu, hjá frumkvöðlum þessa lands, og hlutverk stjórnvalda er að tryggja að umhverfið og réttu hvatarnir séu til þess að hér verði til öflugur endurvinnsluiðnaður.

Herra forseti. Í síðustu viku samþykkti Alþingi einum rómi breytingar á hegningarlögum sem varða kynferðislega friðhelgi og er ætlað að stemma stigu við vaxandi beitingu stafræns kynferðislegs ofbeldis. Björt Ólafsdóttir, sem þá var þingmaður Bjartrar framtíðar, lagði fram frumvarp svipaðs efnis árið 2015. Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, hefur farið fyrir þverpólitískum hópi meðflutningsmanna og lagt fram frumvörp árin 2017 og 2018 til að bregðast við stafrænu kynferðisofbeldi. Þrátt fyrir að ekkert þessara mála hafi náð fram að ganga ýttu þau svo sannarlega við stjórnvöldum sem lögðu loks til breytingar sem nú eru orðnar að lögum. Í viðtali við Morgunblaðið segir Kolbrún Benediktsdóttur varahéraðssaksóknari, með leyfi forseta: „Þetta er jákvætt því að nú erum við í fyrsta sinn með lagaákvæði sem tekur á þessari háttsemi sérstaklega, það er að segja að dreifa og birta kynferðislegt efni án samþykkis viðkomandi.“ Það gladdi mig sérstaklega að við meðferð málsins í þingnefnd var tekin upp skýr samþykkisregla. Það var einmitt gert með vísan til slíkrar reglu sem nú er að finna í nauðgunarákvæði almennra hegningarlaga en sú regla var tekin upp árið 2018 þegar þingmannafrumvarp mitt þess efnis var samþykkt. En þetta sýnir glöggt að frumkvæði einstakra þingmanna skiptir máli, að byggt sé á þinglegri vinnu þeirra, að hún skili sér í umbótum á lögum þótt það taki stundum lengri tíma en ég kysi. Þetta eru mikilvægar breytingar og til marks um það hvernig pólitíkin getur virkað þegar vilji stendur til þess. Fjöldi ríkisstofnana og sveitarfélaga hafa notið aðstoðar Ríkiskaupa vegna útboða á ræstingu. Þetta er gert þrátt fyrir afar bágborið atvinnuástand víða um land sá hópur sem sinnir þessum störfum sjálfsagt berskjaldaðri og verr undirbúinn fyrir atvinnumissi á þessum tíma en nokkur annar hópur í samfélaginu. Virðulegi forseti. Það er ekki mikið úthald eða mannúð af hálfu ríkisstofnana

árið 2020. Ég velt því fyrir mér hvernig má ná þessum kostnaði niður um 50% í útboði og á hvaða launum er starfsfólk verktakans ef heilbrigðisstofnunin getur sparað 50% af kostnaði með útboði á verkefnum lægst launaða starfsfólksins í stofnuninni?

Þrátt fyrir það hefur fiskvinnsla á svæðinu nýlega flutt inn 40 pólska starfsmenn til að vinna fisk í stað þess að freista þess að fá starfsmenn á atvinnuleysisskrá á Suðurnesjum. Getur verið að það sé vegna þess að fyrirtækið getur lagt farandverkafólki til húsnæði og skjól sem er í eigu þess sem ekki þarf fyrir starfsmenn sem búa á Suðurnesjum? Virðulegur forseti. Það gengur yfir mig hvernig fyrirtæki

Herra forseti. Hvernig er Ísland í dag? Förum yfir fjóra punkta. Það tekur meðalforstjórann í Kauphöllinni tæplega einn og hálfan dag að vinna sér inn mánaðartekjur öryrkjans, eldri borgarans eða þess atvinnulausa. Rúmlega dagslaun forstjórans eiga að duga hinum í einn mánuð. Númer tvö: Ríkustu 10% Íslendinga eiga meira af hreinum eignum en restin af þjóðinni sem eru 90% landsmanna. Númer þrjú: Fjármagnstekjuskatturinn, sem er sá skattur sem hinir ríku greiða helst, er lægstur á Íslandi af öllum Norðurlöndunum.

Á sama tíma búa allt að 35.000 Íslendingar við fátækt samkvæmt Hagstofunni. Af þeim eru 10.000 börn,

Þetta er fólk sem þarf jafnvel að neita sér um læknisaðstoð og getur ekki veitt börnum sínum þau gæði sem jafnöldrum þeirra þykja sjálfsögð. Þetta er fólk sem býr í vondum og jafnvel hættulegum húsum.

Herra forseti. Ég sendi á síðasta þingvetri fyrirspurn á öll ráðuneytin og óskaði eftir upplýsingum um hvernig gengi hjá þeim að fylgja eftir aðgerðaáætlun byggðaáætlunar. Það verður að segjast eins og er að svörin ollu vonbrigðum þar sem svör flestra vísuðu í að vinna væri rétt að hefjast og því væri ekki hægt að svara. Önnur vísuðu í undirstofnanir og hver staðan væri þar sem er vissulega góðra gjalda vert en spurningunni

Þessi svör eru sérstaklega áhugaverð í samhengi við viðbrögð ráðuneytanna við Covid-19 faraldrinum. Ég sendi nýja fyrirspurn á ráðuneytin og óskaði eftir upplýsingum um hversu hátt hlutfall starfsmanna hefði starfað utan starfsstöðva. Svörin segja okkur að starfsmenn ráðuneytanna voru að vinna heima meira og minna allt síðasta ár. Lægsta hlutfallið var 60% í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu en hæst 100%. En allir starfsmenn utanríkisráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis unnu eitthvað eða alfarið í fjarvinnu á síðasta ári.

herra forseti, að Covid-19 hefur sýnt fram á að í nútímasamfélagi er lítið mál að sinna ýmsum störfum hvaðan sem er af landinu og er sannarlega tækifæri til að endurhugsa stofnanastrúktúrinn okkar. Það er ekki lengur þörf á því að allar stofnanir séu staðsettar í miðborginni og það er ekki þörf á því að allir starfsmenn hverrar stofnunar séu staðsettir þar heldur. Ef það er raunverulegur vilji hjá ríkinu, herra forseti, til að auka byggðajöfnuð í landinu þá verðum við að stíga stærri skref í þá átt. Við getum það vel eins og reynslan á síðasta ári sýnir.

Með frumvarpinu er lagt til að nýtt ákvæði bætist við lög um fjármálafyrirtæki þess efnis að bein og óbein stöðutaka kerfislega mikilvægra viðskiptabanka og sparisjóða í fjármálagerningum, að frátöldum skuldabréfum utan veltubókar,

Frumvarpinu er ætlað að hrinda í framkvæmd tillögu í hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið um afmörkun varnarlínu milli viðskipta- og fjárfestingarbankastarfsemi. Eins og kemur fram í nefndarálitinu hafa flest vestræn ríki sett ákveðnar varnarlínur á milli viðskiptabanka- og fjárfestingarbankastarfsemi innan sömu stofnunar eftir fjármálakreppuna.

núverandi starfsemi þeirra og gefur þeim töluvert svigrúm. Í alþjóðlegum samanburði eru íslenskir bankar mjög litlir og því skiptir miklu að þeir geti starfað með eins hagkvæmum hætti og hægt er. Kvaðir eða takmarkanir sem eru settar til að draga úr áhættu verða að taka mið af því þannig að ekki sé dregið úr stærðarhagkvæmni og þjónustuframboði kerfislega mikilvægra viðskiptabanka eða möguleikum til áhættudreifingar með fjölbreyttari tekjustofnum meira en nauðsynlegt er. Þá er vert að benda á í lokin að undanfarin ár hefur verið ráðist í róttækar breytingar á áhættuvörnum íslenska fjármálakerfisins með innleiðingu nýrra laga og reglna og aukins eftirlits fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Allt hefur þetta miðast við það að geta íslenskra lánastofnana til að mæta áföllum verði hlutfallslega töluvert meiri eða betri en víðast annars staðar í þeim löndum sem við berum okkur saman við.

hann segi um það að þetta stjórnarfrumvarp sé lagt fram til að friða þá stjórnarþingmenn sem hafa talað fyrir því og lagt fram bæði frumvörp og þingsályktunartillögur sem ganga mun lengra

Ástæðan er sú að við erum hér að búa til alveg séríslenskar reglur um þá þrjá banka sem falla undir það að vera taldir kerfislega mikilvægir.

erlendra aðila á að fjárfesta í íslenskum fjármálafyrirtækjum. Mér hefur stundum fundist eins og það sé töluverður vilji hjá mörgum þingmönnum, þvert á flokka,

Það er hins vegar hárrétt hjá hv. þingmanni að miðað við það hvernig staðan er núna, að bankarnir eru allir, held ég, undir 5%, mun þessi krafa ekki hafa áhrif á rekstur þeirra eða starfsemi eins og hún er í dag. En hún mun alveg örugglega setja þeim skorður þegar kemur að því að taka áhættusama stöðu í fjármálagjörningum í framtíðinni, t.d. mun hugsanlega reyna á hana þegar

til að draga úr áhættusókn eigenda bankanna áður en hlutur ríkisins í þeim er seldur. Ég vil spyrja hv. þingmann: Ef það er tilgangurinn, hvers vegna leggja stjórnarflokkarnir ekki til breytingu á lögum í þá veru að koma í veg fyrir beinar fjárfestingar viðskiptabankanna, svo sem við kaup á hlutabréfum í öðrum fyrirtækjum, ef viljinn stendur raunverulega til þess að draga úr áhættusókn eigenda banka áður en hlutur ríkisins í þeim er seldur? Ég spyr hv. þingmann hvort hann telji að þeirri spurningu hafi verið svarað með skýrum hætti og hvort mögulega hafi verið

En hefur nefndin einhverjar hugmyndir um það hvernig hlutfallið geti þróast úr þessum 5% tæplega upp í 15%?

Ég veit ekki hvort það var stjórnmálamaðurinn Willum Þór Þórsson eða hagfræðingurinn Willum Þór Þórsson sem var að spyrja hérna. Stutta svarið hjá mér er að ég átta mig ekki á, ég er ekki í þeirri stöðu og ætla ekki að gerast spámaður um það,

vegnar eru og metnar þær leiðir sem eru færar. Það er augljóst í því samhengi hversu bankar á Íslandi eru litlir þótt kerfislega mikilvægir séu og getur verið áhættusamt ef við höfum regluverkið ekki í lagi eins og við þekkjum. Það er mikilvægt, um leið og við setjum svona takmarkandi löggjöf, að gera það ekki þannig að það raski núverandi starfsemi þeirra og hlutverki á markaði.

þá verða menn líka að átta sig á öðrum afleiðingum en þeim sem ég hef nefnt hér áður, þ.e. að hluti af hinni hefðbundnu bankastarfsemi mun færast annað,

þann minni hluta skipar sá sem hér stendur. Í kjölfar bankahrunsins 2008 hefur starfsemi fjármálafyrirtækja verið mjög til endurskoðunar um allan heim. Regluverk hefur verið endurskoðað og reynt að reisa skorður við of mikilli áhættusækni. Sérstaklega hefur verið horft til kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja.

Á liðnum árum hefur verið lögð umtalsverð vinna af hálfu fjármála- og efnahagsráðuneytisins í að fara yfir íslenska löggjöf og þróun íslensks fjármálamarkaðar, m.a. um tengsl starfsemi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka. Þeir starfshópar og nefndir sem hafa komið að þessari vinnu eru sammála um að rétt sé að takmarka samtvinnun þessarar starfsemi til þess að draga úr áhættu innstæðueigenda og fjármálakerfisins í heild.

verði takmörkuð þannig að eiginfjárþörf vegna hennar verði ekki umfram 10–15% af eiginfjárgrunni þeirra, eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Fyrsti minni hluti telur að hafa verði í huga að íslenska fjármálakerfið er lítið í alþjóðlegum samanburði og íslenskt efnahags- og atvinnulíf er tiltölulega einsleitt. Hér á landi eru krosseignatengsl umtalsverð. Þetta leiðir til þess að áhættan af sameiginlegu áfalli í fjármálakerfinu getur orðið meiri ef út af bregður. Fyrsti minni hluti telur að verði takmörk sett á beina eða óbeina stöðutöku kerfislega mikilvægra viðskiptabanka og sparisjóða, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, sé rétt að miða við þau neðri mörk sem voru sett fram í aðdraganda frumvarpsins. Mörkin verði þannig sett við 10% en ekki 15%, eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Þannig eru stigin varfærin skref sem veita samt sem áður viðskiptabönkum og sparisjóðum umtalsvert svigrúm miðað við það hlutfall stöðutöku sem nú er,

að taka þetta hlutfall til endurskoðunar að fenginni nokkurri reynslu af þessari takmörkun. Þá verði hægt að leggja mat á hvort rétt sé að hækka eða lækka þetta hlutfall og hvort það skili tilætlaðri vörn gegn áhættutöku eða hvort grípa þurfi til annarra ráðstafana. Þá er hugsanlegt að í ljós komi að takmarkanir af þessu tagi séu óþarfar

Ég er þeirrar skoðunar að þar sé verið að stíga til þess að gera varfærið skref. Við í Viðreisn teljum reyndar að fyrirkomulaginu á sölunni

Eitt af þeim skilyrðum sem við bentum á að þyrftu að vera fyrir hendi var að búið væri að samþykkja lög um um það sem hér er kallað varnarlína um fjárfestingarbankastarfsemi. Nú erum við að ræða það og þar viljum við enn vera á sömu slóðum og stíga varlega til jarðar vegna þess að reynsla okkar í þessum efnum, af sölu banka, hefur því miður ekki verið eins góð og við hefðum viljað vona. Þess vegna teljum við í Viðreisn að það sé afskaplega mikilvægt að vanda mjög til verka stíga varlega til jarðar. En það breytir ekki þeirri meginskoðun okkar að ríkið eigi ekki að reka fjármálafyrirtæki.

Frú forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frá 2. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, sem er sú sem hér stendur og er fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd. Í greinargerð með frumvarpinu segir að með því sé stefnt að því að setja varnarlínu milli viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi, m.a. með það að markmiði að vernda innlánseigendur. Reyndin er sú að takmörkun sem lögð er til skiptir engu máli. Takmörkun á beinni og óbeinni stöðutöku þannig að samanlögð eiginfjárþörf banka vegna stöðutökunnar verði ekki umfram 15% af eiginfjárgrunni skiptir engu máli. Annar minni hluti telur ljóst að um sýndargjörning sé að ræða til að friða þá stjórnarliða sem talað hafa fyrir aðskilnaði viðskiptabankastarfsemi frá fjárfestingarbankastarfsemi.

Frú forseti. Þeirri spurningu hefur ekki verið svarað hvers vegna stjórnarflokkarnir leggja ekki til breytingar á lögum í þá veru að koma í veg fyrir beinar fjárfestingar viðskiptabankanna, svo sem um kaup á hlutabréfum í öðrum fyrirtækjum, ef vilji stendur raunverulega til þess að draga úr áhættusókn eigenda banka áður en hlutur ríkisins í þeim er seldur. Það að ríkið haldi á svo stórum hluta bankakerfisins sem raun ber vitni skapar ákveðin tækifæri til breytinga á bankakerfinu. Svara þarf spurningunni um hvernig bankakerfi tryggi góða og trausta þjónustu við fólk og fyrirtæki. Þar þurfa leiðarstefin að vera fjölbreytni, samkeppni, öflugt eftirlit, neytendavernd og örugg ódýr innlend greiðslumiðlun.

Mikilvægt er að breytt kerfi verði til þess að áhætta í fjárfestingarbankastarfsemi verði áhyggjuefni eigenda fjárfestingarbanka en ekki ríkisins. Þar liggur mikilvægur lærdómur bankahrunsins. Það að hafa þrjá stóra banka sem allir eru kerfislega mikilvægir er takmarkandi fyrir samkeppni á markaði og stuðlar að fákeppni óháð því hvort einn eða tveir bankar séu í eigu einkaaðila. Til að skapa fjölbreytni og meiri samkeppni milli banka þarf að huga að heildarskipulagi kerfisins og gera breytingar. Aðeins eru rúm 12 ár frá því að einkareknir bankar hrundu á Íslandi með afar neikvæðum efnahagslegum afleiðingum. Rannsókn á þeirri einkavæðingu hefur ekki farið fram, þrátt fyrir samþykki Alþingis á slíkri rannsókn. Það þarf að tryggja almenningi aðgang að nauðsynlegri bankaþjónustu og að ódýrasta greiðslumiðlun sem völ er á standi öllum jafnt til boða. Bankarnir veita nauðsynlega þjónustu sem varðar okkur öll. Þeir stunda greiðslumiðlun, ávaxta sparifé og veita lán til húsnæðiskaupa eða annarra framkvæmda sem tengjast rekstri heimila og fyrirtækja. Eins og málum háttar nú er samhliða stunduð fjárfestingarstarfsemi, stundum mjög áhættusöm, sem fjármögnuð er með sparifé almennings. Bankar ættu að draga sig út úr þess háttar starfsemi. Það getur skapað rými fyrir samkeppni á þeim sviðum þar sem ekki er verið að nýta sparnað almennings sem er með innstæðutryggingarábyrgð til fjármögnunar áhættusamra fjárfestinga. Einungis aðskilnaður viðskiptabankastarfsemi sem er fjármögnuð að hluta til með innlánum og fjárfestingarbankastarfsemi sem ekki er fjármögnuð með innlánum getur komið í veg fyrir að almenningur taki áhættuna af glæfralegum fjárfestingum fjármálafyrirtækja. Einhverjir, þar á meðal ráðherrar í núverandi ríkisstjórn, hafa beitt þeim rökum fyrir sölu á hlutum ríkisins í bönkunum, að það sé áhættusamt fyrir ríkið að reka banka. En raunin er sú að sala á eignarhlut í bönkunum verður ekki til þess að losa ríkið undan áhættu af bönkum sem geyma innstæður viðskiptavina. Ríkið mun hvort sem er koma kerfislega mikilvægum bönkum til bjargar verði starfsemi þeirra til þess að vandi þeirra verði ekki leystur með öðrum hætti. Ragnar Önundarson, fyrrverandi bankastjóri, hefur ítrekað bent á nauðsyn aðskilnaðar fjárfestingarbankastarfsemi frá viðskiptabankastarfsemi, að innlán verði forgangskröfur en fjármagni ekki áhættusama fjárfestingarbankastarfsemi. Hann segir m.a. á Facebook-síðu sinni um þetta: „Fjárfestingarbanki má ekki fá að hafa Seðlabankann að bakhjarli, „lánveitanda til þrautarvara“, ekki frekar en spilavíti.“ Áhætta og kostnaður af fjárfestingum sem fara í súginn á að vera óskiptur hjá þeim sem stunda áhættusöm viðskipti. Ekki hjá almenningi. Þess vegna þarf að skilja fjárfestingarbankastarfsemi frá viðskiptabönkunum og það má hæglega gera nú þegar ríkið er stærsti eigandi bankakerfisins. Til viðskiptabankastarfsemi telst almenn bankaþjónusta til einstaklinga og fyrirtækja. Í því felst veiting inn- og útlána, greiðsluþjónusta og viðskiptafjármögnun. Bankarekstur lýtur ekki sömu lögmálum og annar atvinnurekstur. Bankar eru ekki eins og hefðbundin hlutafélög á markaði heldur líkari veitustarfsemi, sjálfsagðri þjónustu við almenning. Þar á meðal er nauðsynleg þjónusta sem ekki má stöðvast án þess að valda efnahagslífinu tjóni, svo sem greiðslumiðlun. Aðskilja þarf eigin viðskipti viðskiptabankanna frá kjarnastarfsemi. Hið sama á við um viðskipti við vogunarsjóði og sérhæfða sjóði. Kostnaðurinn við slíka breytingu yrði í öllu falli mun minni en tjónið af áföllum vegna fjárfestingarbankastarfsemi kerfislega mikilvægra fjármálastofnana. Annar minni hluti leggur því til breytingartillögu sem lýtur að því að aðskilja fjárfestingarbankastarfsemi frá viðskiptabankastarfsemi. Lagt er til að viðskiptabönkum, sparisjóðum og lánafyrirtækjum sé einungis heimilt að stunda viðskipti fyrir eigin reikning með greiðsluskjöl á peningamarkaði, erlendan gjaldeyri, framvirka samninga og skiptirétt, gengisbundin bréf, vaxtabréf og verðbréf í sérstöku félagi. Með breytingunni er ekki verið að draga úr vægi fjármálaþjónustu á Íslandi. Þvert á móti munu breytingarnar stuðla að aukinni samkeppni og einfaldara regluverki fyrir fjárfestingarbankastarfsemina. Aðskilnaðurinn takmarkar vöxt bankanna og hættuna á að bankarnir verði of stórir til að falla. Tillögur þessa efnis hafa áður komið fram í frumvörpum og þingsályktunartillögum. Fyrsti flutningsmaður frumvarps á 130. löggjafarþingi var Ögmundur Jónasson og meðflutningsmaður Steingrímur J. Sigfússon sem nú er hæstv. forseti Alþingis. Síðar flutti Ögmundur Jónasson málið ásamt Jóni Bjarnasyni.

Meðflutningsmenn voru þingmenn Samfylkingarinnar og Pírata. Katrín Jakobsdóttir, sem nú er hæstv. forsætisráðherra

Ljóst er að aðskilnaðurinn hefur haft góðan stuðning á Alþingi, í það minnsta núverandi tveggja stjórnarflokka og tveggja stjórnarandstöðuflokka.

leggur til breytingartillögu sem er í nefndarálitinu eins og þar stendur og lýtur að því að aðskilja fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. Frú forseti. Við hér á Íslandi glímum við fákeppnisumhverfi á fjármálamarkaði. Við erum með þrjá stóra kerfislega mikilvæga banka sem stunda bæði viðskiptabankastarfsemi og fjárfestingarbankastarfsemi. Einn bankanna er í einkaeigu og ég held að engum dyljist að starfsemi þess banka er með öðrum hætti en hinna tveggja sem eru í eigu ríkisins. Það væri ekki gott ef allir þrír bankarnir myndu haga sér með sama hætti og Arion banki gerir nú með því að draga úr útlánum, með því að minnka bankann svo mögulegt sé að greiða út arð til eigenda. Núna þurfum við á því að halda að lána til innviðauppbyggingar til sprotafyrirtækja, vísindasjóða og nýsköpunar. Það væri einfaldara að gera ef við værum með fjölbreytni á markaðnum, ef við værum með viðskiptabanka sem sæju um fjármál fólks frá vöggu til grafar, ef svo má segja, og venjulegra fyrirtækja; banka sem væru fjármagnaðir að mestu með innlánum og svo þar við hliðina fjárfestingarbanka sem væru með annað regluverk, sem væru ekki fjármagnaðir með innlánum, væru ekki með Seðlabankann sem lánveitanda til þrautavara, væru með öðruvísi regluverk og umgjörð. Okkur vantar samkeppni á fjármálamarkaði á Íslandi. Með því að aðskilja viðskiptabankastarfsemi frá fjárfestingarbankastarfsemi erum við að auka samkeppnina og losa um hömlur.

hagsmuni sína sem þingmenn í stjórnarsamstarfi með Sjálfstæðisflokki hafa áhrif á þetta mál sem varðar hag almennings með svo skýrum hætti. Frumvarpið sem við ræðum hér það er meinlaust, það er ekkert hættulegt að samþykkja það, en það er ekki til neins, það er til að gabba fólk. Þetta er sýndarmennska til þess að láta fólk halda að verið sé að reisa skorður á milli fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi. Betra er að ganga alla leið líkt og við í Samfylkingunni leggjum til.

Það er kannski þess virði að byrja á því að nefna að varnarlína er, alla vega í mínum huga, fótboltahugtak og maður þarf ekki að horfa á marga fótboltaleiki til að sjá að varnarlínur bresta ansi oft.

Í grunninn felur frumvarpið í sér að sama stjórn fari með sömu peninga innan sömu stofnunar og geri jafn hættulega hluti

Ég held að ríkisstjórn Íslands sé haldin smáaðskilnaðarkvíða og vilji frekar útvatnaða og takmarkaða útgáfu til málamynda af þessum aðskilnaði, sem lítur í raun vel út

að þurfa að sætta sig við fullan, bókhaldslegan aðskilnað, stofnanalegan aðskilnað, jafnvel hreinlega að viðskiptabanki væri í eigu fjárfestingarbankans en samt aðskilinn frekar en að vera rekinn nokkurn veginn

Hvað er að því að aðskilja þetta? Mér hefur heyrst vera tilhneiging til að láta eins og það sé rosalega róttæk hugmynd að tryggja að mikil áhættuviðskiptastarfsemi innan fjárfestingarbanka og álíka sé aðgreind fá almennum viðskiptabankastörfum sem snúa t.d. að sparnaði og inneign og í mörgum tilfellum lánalínum einstaklinga úti í samfélaginu sem er, ólíkt fjárfestingarbankastarfsemi, varin af seðlabanka, varin af innstæðutryggingarsjóði og varin af ýmsum mekanismum sem eiga að tryggja að þegar hlutir

ákveðið að taka ákveðna áhættu. Ég vil meina að það sé róttækt að aðskilja þetta ekki. Ef við horfum á söguna þá var á 20. öldinni

„Með því að blanda saman almennri bankastarfsemi og hinum áhættusækna fjárfestingarbankarekstri skapast hætta á að tjón vegna fjárfestinga sem farið hafa í súginn lendi á almenningi í stað þess að það hafni allt og óskipt hjá þeim sem gerðu hinar áhættusömu ráðstafanir. Frá bankahruninu haustið 2008 hefur mikil og gagnrýnin umræða farið fram um starfsaðferðir bankanna í aðdraganda þess að þeir urðu gjaldþrota. Lagaramminn og regluverkið sem þeir störfuðu eftir hafa ekki síður orðið tilefni til gagnrýninnar umfjöllunar og endurskoðunar, enda ein meginástæða þess að bankarnir áttu þess kost að ráðast í áhættusamar fjárfestingar handan allra skynsemismarka og þenja út starfsemi sína í óviðráðanlegar stærðir. Einkum hefur verið fundið að því að innlán sparifjáreigenda, sem höfðu bakábyrgð frá ríkinu, skuli, bæði í viðskiptabönkum og sparisjóðum, hafa verið nýtt sem spilapeningar í glæfralegum fjárfestingum, m.a. í fyrirtækjum sem voru nátengd eigendum þessara sömu fjármálastofnana.“

fara í útvötnuðu útgáfuna, kannski vegna þess að það hentaði betur einhverjum samstarfsflokkanna. En eigum við samt að sætta okkur við að gera þetta vegna þess að það er betra en að gera ekkert? Er þetta „betra en ekkert“-ríkisstjórnin, frú forseti, eða er þetta kannski bara sýndarmennska? Ég óttast einmitt að það sé það síðara vegna þess að þetta er ekki betra en ekkert. Þetta er ekkert. Það væri þó mögulega hægt að gera örlítið meira en ekkert með því að samþykkja góðar breytingartillögur, bæði frá 1. og 2. minni hluta. hluta. Þá myndum við alla vega sjá þennan aðskilnað í rekstri sem kröfu. Þá myndum við lækka þröskuldinn niður í 10% af eiginfjárstöðu, sem er kannski ekki alveg nóg, og

alvöruaðskilnaði. Hættan er til staðar. Hún verður áfram til staðar að óbreyttu og ég geld varhug við því að við förum að kalla þetta búið mál.

Þetta er nefnilega mjög vel undirbyggt mál. Það er hér til eitt stykki hvítbók um fjármálakerfið. Það er mjög góð skýrsla starfshóps fjármála- og efnahagsráðherra sem rekur það mjög vel hvaða leiðir þjóðir heims hafa farið. Þær þjóðir, mun stærri og með mun stærri kerfi, hafa farið í fullan aðskilnað. Hvað eru þær þjóðir að gera í dag? Þetta er flókið í framkvæmd og þær eru að fara til baka. (Gripið fram

að draga hér varnarlínu á milli. Það gerist auðvitað þannig að ef á reynir þá kemur aukinn þrýstingur á bankana að bregðast við og hækka eiginfjárhlutfall.